правят следните изменения и допълнения:

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!

гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 5 по вносител.